Sada ćemo odlučivati o obrađenim, raspravljenim točkama dnevnog reda u ovom tjednu, ali prije toga Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva pa molim predsjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva poštovanu kolegicu Gordanu Sobol da podnese izvješće povjerenstva. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo razmotrilo je na svojoj 54. sjednici održanoj 17. rujna ove godine pisanu izjavu o ostavci na zastupničku dužnost Ante Jerolimova upućenu 26. kolovoza ove godine predsjedniku Hrvatskog sabora. Člankom 10. stavkom 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

kao zamjenik zastupnika Božidara Kalmete iz IX. izborne jedinice kao kandidat HDZ-a i HGS-a. Podnošenjem ostavke Ante Jerolimova ispunjeni su zakonom utvrđeni uvjeti za prestanak njegovog zastupničkog mandata, te ispunjeni uvjeti za određivanje novog zamjenika zastupnika. Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska građanska stranka su u skladu sa odredbom članka 25. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika odredile da izabranog zastupnika Božidara Kalmetu zamijeni Josipa Rimac. Mandatno-imunitetno povjerenstvo utvrdilo je da su ispunjeni uvjeti za prestanak zastupničkog mandata zastupnika Ante Jerolimova i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Josipe Rimac, te predlaže Hrvatskom saboru da donese odluku o prestanku zastupničkog mandata zastupnika Ante Jerolimova na dan kada donese odluku o njegovom prestanku što znači danas 18. rujna, te da zastupničku dužnost započne obnašati zamjenica zastupnika Josipa Rimac, također sa danom 18. rujna ove godine. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana predsjednice Povjerenstva. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Ocjenjujem da nema zainteresiranih za raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke. Molim glasujte. Glasovanje je završeno. Molim rezultat? Utvrđujem da je jednoglasno sa 103 glasa za, ništa suzdržanih i ništa protiv donešena predložena odluka u tekstu kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Sada ćemo prijeći na davanje prisege. Prisega se daje na način da predsjednik ili predsjedavajući pročita tekst prisege, a nakon toga zastupnik kada je prozvan ustaje i izgovara riječ "prisežem". Tekst prisege glasi. Molim kolege malo kolegijalnosti. Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske. Zastupnica Josipa Rimac. **Rimac, Josipa Čestitam bez obzira što smo na kraju mandata. Želim da u ovom preostalom dijelu uspješno obavljate dužnost u interesu Republike Hrvatske, građana i pravnih osoba. Svako dobro! možemo odlučivat